Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

reda – Izveštaj o radu za 2020. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu, koji je podnela Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost;3. Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;4. Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu čl. 92. stav 2, 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog

Brankica Janković, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Sanja Unković, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana, Ivana Cvetković, pomoćnik direktora

Mirjana Kecman, pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Tatjana Prijić i Danijela Šegan, više savetnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

Uvaženi predsedavajući, uvaženi gosti, uvaženi narodni poslanici i narodne poslanice, kao predstavnik predlagača odnosno Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova hteo bih da kažem nekoliko reči o zaključcima odnosno o predlozima zaključka Odbora povodom razmatranja redovnih godišnjih izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana za 2020. godinu.Ove izveštaje Odbor je razmatrao na sednici održanoj 22. decembra i utvrdio je predloge zaključka koji sadrže preporuke, pre svega za unapređenje u oblastima ljudskih i manjinskih prava na koje se ti izveštaji odnose.Nezavisni državni organi, ostvarujući svoje nadležnosti kao kontrolni i korektivni mehanizmi imaju za cilj da štite i doprinose unapređenju zaštite prava svih naših građana, kao i jačanju odgovornosti i efikasnosti javne uprave.Izveštaji nezavisnih državnih organa i njihovo razmatranje u Narodnoj skupštini su zaista važan mehanizam, jer se njima skreće pažnja parlamenta, ali i cele javnosti naše države, na žalbe građana i daju nam se smernice gde treba da pojačamo tu kontrolnu funkciju koju kao Skupština imamo.Stoga imamo.Stoga su zaključci koje Skupština donosi povodom ovih izveštaja veoma važni za dalje unapređenje funkcionisanja državnih organa koje parlament nadzire i kontroliše.Takođe, saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i jačanje njihovog položaja predstavlja ne samo cilj u procesu pristupanja EU, već je to pitanje izuzetno bitno za jačanje državnih institucija, demokratskih institucija u našoj državi. U tom smislu, Vlada je podržala a Narodna skupština usvojila novi zakonski okvir za njihov rad i postupanje.Mi smo u zakonodavnom smislu imali izuzetno veliku aktivnost ove godine. Kao što znate, usvojili smo novi Zakon o Zaštitniku građana, izuzetno moderan, izuzetno dobar kojim se ova institucija zaista ojačava na svakom polju, ali i Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i Zakon, od javnog značaja, o rodnoj ravnopravnosti.Istovremeno Vlada, odnosno resorna ministarstva rade na unapređivanju strateškog okvira kada je reč o zaštiti ljudskih prava. Od donošenja izveštaja do danas usvojena je Strategija za prevenciju za zaštitu dece od nasilja, Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i Strategija za rodnu ravnopravnost.Uskoro se očekuje revidiranje strategije koja se odnosi na unapređenje položaja Roma i Romkinja, kao i usvajanje novog akcionog plana za sprovođenje ove strategije. Mislim da možemo da kažemo, a to proizilazi iz izveštaja međunarodnih organizacija, da zakonski okvir u značajnoj meri je usaglašen sa evropskim pravom i međunarodnim standardima.Ono što ostaje kao naš zajednički zadatak jeste obezbeđivanje efikasne primene ovih zakona koji su, još jednom ponavljam, jako dobri i usaglašeni sa evropskim normativima.Na što se tiče Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova saradnja sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, kao i Zaštitnikom građana uvek je bila važan segment rada našeg odbora. našeg odbora. Na tom polju smo aktivni. Moram da pohvalim i predstavnike, odnosno Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana. Uvek zaista radimo jednim jakim intenzitetom, a sve u interesu zaštite svih prava i sloboda naših građana. verujem da će današnja rasprava u Narodnoj skupštini pokazati potrebu ili spremnost da se svi državni organi, uključujući i Narodnu skupštinu, i njena radna tela i dalje unapređuju ljudska i manjinska prava i slobode, stoga i verujem da će Narodna skupština u danu za glasanje usvojiti predloge zaključaka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, povodom razmatranja izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i Zaštitnika građana. Hvala vam. Hvala.Samo da vam dam informaciju da, shodno našem planu rada, bi trebalo da prvom delu našeg rada danas završimo raspravu o ovim tačkama dnevnog reda. To znači otprilike do 14 časova, a da u popodnevnom delu raspravimo u pojedinostima

glasanju.Želim samo još da vas podsetim da mi danas završavamo redovno zasedanje. Time bi danas završili rad.Druga stvar, pošto su ove predlagači i predstavnici nezavisnih regulatornih tela i predsednici odbora,

Uvaženi predsedavajući, poštovani predstavnici institucija koje su u nadležnosti rada Skupštine, današnja sednica nekako u stvari će biti sednica kojom želimo da zajednički sumiramo ovu godinu, ali i prethodnu godinu na osnovu vašeg rada svako u svoj oblasti. Ono čime se Odbor za finansije bavio to je Izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije u onom delu koji se odnosi za trošenje javnih sredstava i u onom delu praćenja svih zakonskih rešenja koja direktno utiču uopšte na trošenje javnih sredstava i budžet.Na 58. sednici Odbora, koja je održana 10. decembra, u skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije i našeg Poslovnika Narodne skupštine, Agencija je dužna da do 31. marta podnese izveštaj za prethodnu godinu. Ono što je nas jako interesovalo to je ova oblast materijalno-finansijskog poslovanja, pogotovo pošto je u pitanju 2020. To je godina vremena pandemije i to je godina i održavanja izbora, podsetiću vas, kada govorimo o parlamentarnim i lokalnim izborima, koja je naravno sa sobom nosila određene obaveze Agencije za sprečavanje korupcije. Naravno, nosila je i obavezu primene novog zakona koji je počela, u stvari, da se primenjuje, pogotovo u svojim odrednicama koje mislim da predstavljaju jedan novi deo nadležnosti. Pogotovo ta dvostepenost da ste morali da obavite i tu svoju obavezu izbora Veća i pogotovo ovaj deo koji se odnosi na same izbore.Posledica funkcionisanja ne samo vaše institucije, nego i institucija uopšte svih u vreme pandemije govori o tome da su mnoge aktivnosti bile smanjene i da zbog toga je onaj planirani budžet koji je bio od 312 miliona 878 dinara revidiran na 292 miliona 599 dinara, a u stvari je realizovan u vrednosti od 94,48%. To je, znači, ukupno izvršenje bilo 276 miliona 436 hiljada dinara.Kada govorimo o programskim aktivnostima, imaju tri najvažnije koje su u stvari u tom delu budžeta i realizovane. To je prevencija korupcije i kontrole koja je nekih 266 miliona, što je 94% ovog plana, odnosno budžeta.

to je 24 miliona 895 hiljada dinara. Predviđena sredstva za parlamentarne izboru su realizovana u iznosu blizu 95%.Agencija 95%.Agencija je, inače, u svom poslovanju u 2020. godini morala da se okrene realizaciji tehničkih sposobnosti kada je u pitanju IT oprema. Prvo zbog toga što se obavezala i Akcionom planom prema Poglavlju 23 radi primene primene i formiranja, stvaranja uslova za nacionalni kriminalistički obaveštajni sistem. To su određene vrste registara, vođenje podataka u skladu, naravno, sa Strategijom razvoja.Kada je u pitanju i sam IT sektor i digitalizacija celog državnog sistema, pa ni Agencija ne može da bude izuzeta iz toga. Tako da je praktično uradila nabavku nove opreme koja u stvari treba da predstavlja i tehničku bezbednost funkcionisanja po ovim pitanjima.Ono što treba reći je da finansiranje naravno same Agencije ide i kroz određena naplate kazni koje vrše prekršajni sudovi. Tako u 2020. godini prekršajni sudovi su po Zakonu za sprečavanje korupcije imali određenu vrstu naplata, ali najveći deo se odnosio na političke aktivnosti. Tako da je najviše posla imao naravno sud u Beogradu, zatim nešto malo manje u Valjevu, Užicu, Novom Sadu i Subotici.Prihodi koji su od tih naknada bili su u iznosu od 2,5 miliona, dva miliona 531 hiljadu, a onaj deo koji se odnosi na deo edukacije kada su u pitanju lobisti treba reći da je 65 polaznika završilo tu obuku i prihod Agenciji je bio direktan od 2925.000 dinara.Ono što bitno za današnje uslove, mi smo pričali o 2020. godini, ali je na Odboru nas dosta interesovalo šta se dešava sa aktivnostima same Agencije, jer imamo najavu predstojećeg referenduma. Stvoreni su svi uslovi da se sprovede i referendumska kampanja i transparentnost kod samog postupka i procesa da kada govorimo uopšte o zakonima koji su interesantni, mislim i za civilno društvo, jer mi smo i dobili u pisanoj formi određena pitanja od Transparentnosti Srbije koja je jedna od nevladinih organizacija u Nacionalnom konventu koja je zainteresovana za određena zakonska rešenja kada su u pitanju Zakon o finansiranju političkih aktivnosti i to je ono što smo dobili, decidne odgovore da sve preporuke ODIR-a su prihvaćene 100%, da su što se tiče uopšte propisanih prekršajnih mera koje se odnose za prekršaje u samim aktivnostima definisane mnogo detaljnije i onaj deo koji je nama vrlo interesantan, a to je kada su u pitanju grupe grupe građana koji izlaze na izbore. Sada je detaljnije definisan njihov proces rada, pogotovo što smo imali loše primere ovde u Skupštini. Podsetiću vas da su određene grupe građana ušle u Skupštinu kao narodne poslanice, a onda su se ovde ponašali kao potpuni pojedinci i onaj ko je prvi na listi te grupe građana u tom finansijskom smislu je prihodovao na svoj lični račun te grupe građana finansijska sredstva iz budžeta. Država nije imala mehanizme da to na određeni način spreči, osim što je mogla da kontroliše kroz poreske organe i izveštaje.Tako da je dobro što su mnoge stvari detaljno definisane sada zakonom i ono šgo je bilo za nas najvažnije, to je javna rasprava kada su u pitanju zakoni o finansiranju političkih aktivnosti, određene dopune i javna slušanja. Deo je završen 14. decembra, poslati su Ministarstvu finansija na razmatranje i sada se čeka se čeka Ministarstvo finansija da da svoje određeno mišljenje i svoja rešenja.Kada je u pitanju dopuna Zakona o lobiranju i taj deo registra, to je isto bilo jedno od pitanja civilnog društva i tu je u određenom delu Agencija izašla sa svojim predlozima i onaj i onaj deo, rizici koji se odnose na sam deo korupcije kada su u pitanju javne nabavke. Znamo da inače Transparentnost kao nevladina organizacija prati i rad Odbora za finansije i zakone koji su iz te oblasti, otprilike stavlja fokus upravo na javne nabavke.Smatramo da je i taj deo što se tiče zakonskih rešenja, s obzirom da postoji kancelarija, Komisija za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki, odbor, eksterna revizija, interna revizija, mislimo da i Agencija u tom delu ima svoje učešće, da su dosta ti mehanizmi razvijeni. Sada, naravno, uvek za to postoje bolja rešenja, ali mi želimo da vidimo i te rezultate, na kraju krajeva, koja su data u novim rešenjima, i smatramo da je za sada ovo sve jako dobro uređeno.Mislim da je Agencija u svom radu sada dobila znatno pojačanje kroz drugi stepen, kroz veće, koje donosi određene odluke, potpuno jedan moderan način funkcionisanja što se tiče Agencije, s tim što, reći ću vam da, verovatno sve kolege ovde će se složiti, nekako uvek je najveći fokus na poslanicima. Mi nemamo problem sa tim, ali na kraju krajeva, želimo da i drugi funkcioneri tog tipa, kao što su lokalni funkcioneri, funkcioneri u izvršnoj vlasti, tog nižeg ranga, budu uvek u istom svetlu i rangu kao što su i poslanici, jer na kraju krajeva, što veća transparentnost u društvu kada je u pitanju u pitanju sprečavanje korupcije, smatramo da donosi napretku društva.Mislim da se tu slažemo sa Agencijom da jednostavno veće kontrole sa većim obuhvatom svih činilaca u društvu donosi zaista napretku društva. Stoga smo mi usvojili Predlog zaključka kojim smo prihvatili Izveštaj za 2020. godinu Agencije za sprečavanje korupcije, i smatramo da pozivamo narodne poslanike naravno, da takođe prihvate predlog zaključka Odbora. Hvala. Hvala Odboru za finansije.Reč ima ovlašćeni predstavnik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Đorđe Dabić. **Đorđe Dabić** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi članovi nezavisnih tela, Odbor za pravosuđe usvojio je zaključak kojim podržava izveštaje koji su bili pred nama na sednici Odbora.Mi smo pažljivo pročitali sve izveštaje i ono što je dobro svakako istaći, jeste da je povećan obim posla kod gotovo svih nezavisnih tela. Imamo podatke da je Agencija za borbu protiv korupcije obradila veliki broj zahteva, da su se funkcioneri u mnogo većoj meri obraćali, nego što je to ranije bio slučaj, skoro 60% više saglasnosti su tražili. Dakle, to pokazuje da se podigla svest o potrebi da se sve radi u zakonskim okvirima i da se za obavljanje više funkcija traži saglasnost Agencije i Agencija je uvek izlazila, u skoro 80% slučajeva sa pozitivnim zaključcima.Takođe, Zaštitnik građana imao je znatno veći broj obraćanja, 67% više nego 2019. godine. To je pokazatelj da građani imaju i te kako svest o tome da je potrebno i na način da se i oni upute na koje sve načine mogu da štite svoja prava. To je nešto što je svakako pozitivno i što će se i u narednim godinama siguran sam, povećavati broj ljudi koji se za zaštitu ravnopravnosti takođe 3.000 građana 2019. godine su se obratili. Rešeno 89% predstavki. Medijski je takođe bila i te kako dobro propraćena. Prema tome, to pokazuje, opet kažem, da naši građani imaju sve veću svest o potrebi da se i na ovaj način štite njihova prava. Sva nezavisna tela koja su ovde danas pred nama, čiji je osnivač Narodna skupština, podnose izveštaje Narodnoj skupštini, na taj način u saradnji, zajedno sa Narodnom skupštinom, ostvarujemo sva ona prava kada je reč o kontroli izvršne vlasti. To je nešto što svakako danas treba da dešava.Međutim, to nije bio takav slučaj do pre devet godina. Svedoci smo da 2012. godine, praktično rad nezavisnih tela je bio apsolutno zanemarljiv, jer da nije bilo tkao Agencija za borbu protiv korupcije sigurno bi imala šta da kaže na očigledne primere kršenja zakona kada, recimo, bivši gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas prijavi 74 hiljade evra prihoda koje je imao kada je ušao u politiku, pa nakon što izađe iz politike izađe teži za stotine miliona evra. Agencija ne reaguje. To je pokazatelj bio kako je tada funkcionisala država i kako su nezavisna tela bila direktno pod kontrolom bivšeg režima.To danas nije slučaj. Mi ovde govorimo o svim ovim izveštajima, vidimo da

upravo intencije da takva država bude ona u kojoj će ostajati i želeti da žive. Dakle, da se zakon primenjuje jednako na sve, bez obzira na partijsku knjižicu.Mi smo svakako to demonstrirali ne samo kada je reč o radu nezavisnih tela, danas i te kako, kada bilo ko krši zakon u našoj državi, biva sankcionisan. Imali smo desetine krivičnih prijava, hapšenja naših funkcionera, istaknutih funkcionera u prethodnom periodu, i na takav način SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem pokazuje kakvu državu želimo da izgradimo.To, kažem, nije bio slučaj takav i to je nešto što možemo slobodno da kažemo je bilo veoma loše u prethodnom periodu. Nisu se obazirali na rad nezavisnih tela. Videli ste skoro transkript kako su se obraćali predstavnici bivšeg režima, pa policija nije smela na ulici da ih legitimiše, a da ne zaprete policajcu da će biti smenjen. Policajci su otpuštani kada god bi ih popreko pogledali na ulici. To je bio manir do 2012. godine. Sve je to danas i te kako promenjeno.Iskoristiću vreme koje imam kao predstavnik predlagača da napravim kratak osvrt na prethodnu kalendarsku godinu.Narodna godinu.Narodna skupština u protekloj godini je usvojila preko 200 akata. Mi smo ovde i te kako dali značajan doprinos razvoju naše države, usvojili smo mnoga pozitivna zakonska rešenja koja su omogućila našoj državi da se brže razvija.Istakao bih pojednostavljivanje procedura za investiranje u našu državu. Usvojili smo mnogo onih pozitivnih stvari kada je reč o digitalizaciji javne uprave, registar javnih postupaka, pojednostavili sve procedure koji su imali investitori na umu kada bi se obraćali našim državnim organima šta je sve potrebno promeniti.Usvojili smo takođe garantne šeme kojima smo dali značajan doprinos daljem održavanju tekuće likvidnosti. Naša država danas finansijski stabilno stoji, beležimo rekordnu stopu rasta od 7,5%, rasta BDP. Sve to je, kažem, i te kako doprinos Narodne skupštine, s obzirom da smo mnoga zakonska rešenja usvojili, i to je ono što je važno ovde istaći.Niko danas, ko je objektivan, ne može da negira da je u Srbiji danas potpuno drugačija situacija nego pre 2012. godine. Danas je Srbija potpuno drugačije mesto za život. Gde god da pogledate, bilo koji aspekt društvenog života, videćete potpuno drugačiju sliku od one zapuštene, zaparložene zemlje koja je bila do 2012. godine ovde realnost.Mi se svi sećamo, nije to tako davno bilo, sećamo se kako nismo imali dovoljno novca ni da održavamo tekuće probleme, da ulažemo u saobraćajnice koje smo zatekli, koje smo imali ovde, a kamoli da gradimo kilometara autoputa izgrađeno je u vreme kada su predstavnici bivšeg režima, koji danas pretenduju da opet dođu na punu državnu kasu, oni su 30 kilometara izgradili, a mi već sada imamo 400 kilometara završenih autoputeva u punom profilu. Naredne godine želimo da izgradimo, odnosno već sada mašine, dok govorim ovo, rade na drugim koridorima, drugih pravaca.Naredne godine ćemo izgraditi preko hiljadu kilometara autoputeva i predsednik Aleksandar Vučić će o tome detaljno govoriti večeras časova kada ćemo tačno izneti program šta tačno sve želimo da investiramo i šta će biti u planu za narednu godinu.Mi se sećamo i uništene vojske, uništenog zdravstva, sećamo se kako se vodila država do pre svega desetak godina i sećamo se kako su sve ono što su uništili prosto, kako su uspeli da kroz uništavanje naše ekonomije, sebe lično obogate. To je nešto što ne sme nikada više da se ponovi našoj državi.Danas kada pogledamo, kažem, bilo koji deo Srbije, možemo videti potpuno drugačiju sliku od tog perioda koji je nažalost bio za nama. U poseti Raškom i Zlatiborskom okrugu iz koga ja dolazim, predsednik Aleksandar Vučić je u prethodna dva dana izneo taksativno šta sve želimo da radimo naredne godine. Dvesta miliona evra, poštovani građani Srbije, biće uloženo naredne godine u samo ta dva okruga. Toliko nije bilo uloženo u naše okruge u prethodnih, slobodno mogu da kažem, 70 godina.Imaćemo

kakvu smo mi danas izgradili. Na sve strane možete da vidite mašine, možete da vidite ubrzan rast, ubrzan razvoj. Ne sećam se da je prethodnih 10 godina, pre 2012. godine, urađeno apsolutno, ma nije bilo apsolutno nikakvih ulaganja sa državnog nivoa.To je danas potpuno promenjeno. Mi danas imamo najavu da će naredne godine, to je svakako važna vest i za građane Užica i Novog Pazara, biti uloženo 80 miliona u Zdravstveni centar Užice, a 70 miliona u Zdravstveni centar Novi Pazar. Svakako su to stvari koje potpuno menjaju lice naše države i mi smo na to i te kako ponosni.O ovome treba govoriti, zato što nije tako davno bilo kada se u našu državu nije ništa investiralo, nije ništa ulagalo. Naredna godina, 2022. godina će biti godina koja će još više da doprinese svemu ovome o čemu mi danas govorimo. Te godine moći ćemo da potpuno vidimo drugačiju sliku. Imaćemo 10 novih koridora, 10 novih autoputeva završenih i svakako da je to ono što građani od nas očekuju. To je naša politika, mi se zalažemo za razvoj naše države.Dok mi govorimo o vizijama, dok govorimo o programima, dok govorimo o onome kako želimo da izgradimo našu državu, sa druge strane vidite da naša ovde opozicija, koja nema nikakvih načina da animira svoje glasačko telo, poseže za onim najprimitvnijim vređanjima, pre svega predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, pa tako nije ni čudo što tajkunski nedeljnik „Vreme“ pre dve dana proglasi Gorana Markovića za ličnost godine. Verovatno se kandidovao za tu titulu time što je najavio da će predsednik Aleksandar Vučić biti streljan kao što je, kaže, bio streljan Čaušesku.E, tako danas funkcioniše taj deo opozicionog spektra u Srbiji. Na najprimitivnije načine izvređajte majku, oca, dete Aleksandra Vučića i plasiraćete se sigurno da ličnost godine koju oni žele, da kažem, da predstave građanima Srbije. To je njihov program. Umesto da govorimo i da se takmičimo ko će da iznese bolji program za razvoj naše države, ko će više da najavi investicija, da se bavimo onim što je zaista interes građana naše države, mi se bavimo ovde na koji će sve način biti streljan predsednik i na koji način opozicija to vidi kao jedini način da dođe na vlast.Moramo vlast.Moramo da ih razočaramo, ovo nije 1945. godina, niko nikoga u Srbiji neće streljati. Neće Vuk Jeremić ovde, kao što je njegov deda Hamdija Pozderac 1945. godine, nikoga slati na Goli otok, niko neće završiti u jamama. Te priče o revanšizmu su apsolutno deplasirane. Mi kažemo izađite na izbore, pobedite nas na izborima, ukoliko nas pobedite doći ćete na vlast, zato što je SNS 2012. godine doveo narod. Narod koji je želeo da prekine kontinuitet jedne pljačkaške družine koja je došla na vlast posle 2000. godine, posle Petooktobarskog puča, koji su uništili sve čega su dohvatili.Danas, kada narod više i te i te kako ne dozvoljava tim stručnjacima da ni privire cenzusu, oni posežu za ovim najprimitivnijim metodama. Kažem još jednom, to je svakako odraz njihove nemoći i mi ćemo se u narednim godinama truditi da, takođe, građanima iznosimo ono što su programi, ono što su vizije, a naravno da ćemo braniti volju građana Republike Srbije. Nećemo dozvoliti nikome da ovde smenjuje vlast mimo izbora. Na izborima se dolazi na vlast, na izborima se i odlazi sa vlasti. Mi ćemo, ako narod kaže da treba da odemo sa vlasti, otići, ali se pokazalo u prethodnih devet godina da je narod davao sve veću i veću podršku politici predsednika Aleksandra Vučića Aleksandra Vučića i SNS. Prema tome, mi ćemo tu narodnu volju i dalje zastupati i braniti. Samo narod može da kaže ko će da se ovde pita o državi, ko će da vodi državu, a neće to raditi ni strane ambasade, niti bilo ko sa strane. Ovde se pita narod i građani Republike Srbije.Prema tome, svim građanima želim srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini treba da ostvarimo sve zacrtane ciljeve. Pretpostavljam da se neću više javljati po ovoj temi i zato još jednom kažem radićemo i naredne godine da ova naša država bude još lepše, još pristojnije mesto za život. Živela Srbija! Zahvaljujem i Odboru za pravosuđe.Da li još neko od predstavnika predlagača možda želi reč? (Ne.)Ukoliko se niko ne javlja, prelazimo na ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.Prvi

i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici nezavisnih regulatornih tela, građanke i građani, danas imamo jako važne izveštaje na dnevnom redu. Dokaz postojanja vaših institucija ili institucija koje vi predstavljate jeste dokaz da živimo u jednom demokratskom društvu, demokratskom sistemu, koji se, koji se, naravno, iz dana u dan unapređuje i dokaz da politička elita je odlučila da ima institucije koje kontrolišu vlast. To je nešto što je jako dobro i nešto što je važno.Svi izveštaji o kojima danas govorimo jako su važni, jako su važne institucije i one u životu običnog građanina znače puno. Mislim da one dosta znače i za predstavnike vlasti, bez obzira ko je u današnjem ili u budućnosti ko će biti vlast, zato što postojanje takvih institucija, nezavisnih regulatornih tela dodatno daje na jednom legitimitetu.Što se tiče Agencije za sprečavanje korupcije, to je jako važna institucija. Borba protiv kriminala i korupcije jeste jedan od osnovnih zadataka ove Vlade Republike Srbije i to je nešto zbog čega stranka pravde i pomirenja kao najjača bošnjačka stranka i podržava Vladu Republike Srbije.Jasno je da imamo vidljive rezultate kada je u pitanju borba protiv korupcije. Međutim, to je nešto što je priča bez kraja. Naprosto, od početka čovečanstva, od prvog čoveka i od prve žene do dana današnjeg je korupcija nešto što je

susretao sa optužbama za korupciju.Tako da, mi po tome nismo nikakav izuzetak, ali postojanje vaše institucije je jako važno, da bi građanke i građani bili sigurni da političke elite koje vode ovu zemlju, vode ovo društvo, da se one da se one kontrolišu, da se prati njihov rad, bez obzira da li su ti politički subjekti pojedinci na vlasti ili u opoziciji.Ono što meni načelno smeta i što mislim da moramo da menjamo u našoj kulturi i ophođenja i u tom javnom diskursu i nekom mentalitetu i u navikama, jeste da generalizujemo stvari. Znate, ako se moralan, human, odgovoran čovek bavi bilo kojim poslom, pa i politikom, taj posao je human. Ako neko ko nema čvrsta moralna načela, moralna ubeđenja i vrednosti, a bavi se bilo kojim poslom, pa bio on učitelj, doktor, policajac, taj posao neće biti human, ali ne zbog generalizacije tog posla, kao što vrlo često imamo slučaj kada se govori o politici i političarima, pa se nešto generalizuje. To je nešto naprosto što mi smeta. Jednostavno, kada moralni, odgovorni, humani ljudi bave i politikom i prosvetom i medicinom, taj posao je human, čestit i odgovoran.Rekli smo da je korupcija jedan globalni problem i to je nešto sa čime ćemo se mi i u budućnosti susretati. Jako je važno boriti se protiv te pošasti i zato je važno postojanje Agencije za sprečavanje korupcije. Između ostalog, i visoki predstavnici međunarodne zajednice u svakim kontaktima ističu, i u Evropi i kada dolaze ovde kod nas, da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta.Što se tiče Zaštitnika građana, građana, drago mi je što taj izveštaj danas ovde imamo pred nama i mislim da je to jako važna institucija. Mislim da ste u protekloj godini radili jedan jako važan i odgovoran posao. To je institucija koja postoji da bi građanin pred sistemom imao svog zaštitnika, nekoga ko štiti njegova prava ako se bilo ko od ljudi koji predstavljaju sistem usudi da prekrši ono pravo koje građaninu samo da podsetim, mislim da vrlo lako prelazimo preko nekih stvari iz bliže prošlosti ili iz bliže povijesti. Drago mi je što u vašem obrascu ponašanja ne primećujemo ono što se moglo videti kod vašeg prethodnika, više bavio marketingom i svojim pozicioniranjem u društvu i svojom nekom popularnošću, a ne suštinskom borbom za prava građana. Zaštitnik građana je važna institucija za sve građane, a posebno predstavnike manjinskih zajednica.Predstavnik sam bošnjačkog naroda, prema zadnjem popisu jedna trećina građanki i građana u Republici Srbiji, su predstavnici manjinskih zajednica. Jako je važno i postojanje i vaše institucije, kao dodatni mehanizam i zaštite, ali i poverenja koje građani imaju prema državi kada zna da postoje institucija, kao što je Zaštitnik građana.Podsetiću, drage kolege, vas predstavnike nezavisnih regulatornih tela, ali i građanke i građane, da je, na primer 2010. godine, su se održali izbori za Bošnjačko nacionalno veće i kada je pobedila lista Bošnjačke kulturne zajednice, muftija Muamer Zukorlić, ti su izbori, od strane tadašnje vlasti, tadašnje političke elite, suspendovani i suspendovan je rad veća. pod znacima navoda demokratskom sistemu smo mi funkcionisali i takvi danas nam sole pamet, šta je to demokratija, šta je vladavina prava.Ono što bih vama i svim predstavnicima regulatornih tela uputio, kao pitanje, mislim da smo prošle godine govorili o decentralizaciji vaših institucija, ne znam dokle se stiglo na tom planu? Da li se nešto uspelo? Zaista apelujem i na vas, ali i na sve druge organe, što se tiče mene, moje poslaničke grupe i mislim svih poslanika, da ćete imati partnere da se zajedno izborimo, da imamo te regionalne kancelarije, koje će vaš rad učiniti i vidljivijim i efikasnijim. Mislim da je to u interesu i vladajuće većine, u interesu vaših institucija, ali prvenstveno u interesu građanki i građana zbog kojih, naravno svi mi sve ovo i radimo.Što se tiče Poverenice za ravnopravnost, takođe jedna godina puna izazova. Želim, takođe da pohvalim vaš rad. Jako važna institucija. Više puta sam govorio ovde, kada smo govorili o nezavisnom regulatornom telu za elektronske medije REM-u, da je za mene i mislim za većinu pristojnih ljudi u ovoj zemlji, neprihvatljiv diskurs koji imamo u javnosti. Znači, etiketiranje ljudi, pretnje, molim vas, vi kažete, izvesni ljudi, tvrde kada pobede na izborima, ja ću nekog da šišam, da ga bičujem. O čemu mi tu govorimo?Jako je važno da vaša institucije zauzimaju stav, kako se ono kaže, ni po babu, ni po stričevima, čak i ako neko iz moje stranke to kaže, ja ću to da osudim. Molim vas, ne možemo da dozvolimo da ljudi koji su politički prvaci, koji sebe smatraju za nekakve lidere, možemo da se takmičimo i treba da se takmičimo u idejama, u programima, da nudimo razne platforme, ali da pretimo, ne daj bože ubistvom bilo kome, da etiketiramo članove porodice, naša deca, naša rodbina nisu dužni da trpe zbog toga što se njihovi roditelji bave javnim poslom.Znate, poslom.Znate, ja ne bih voleo ni da moj sin, ni da bilo ko od naše dece bude meta, a naravno, iz tog razloga se i ponašam i govorim o ovome zato što se njegov otac bavi nekim javnim poslom, u ovom slučaju, politikom. Ako imate nešto sa mojom politikom ili sa bilo čijom politikom, vi sučeljavajte stavove, kritikujte politiku, a ne ljude. Mislim da tu jako često i vi reagujete, ali mislim da još je važnije da se čuje i češće da se čuje vaš stav i vaš glas.Ono što takođe, hoću da vas pitam, jeste, govorili ste često o nasilju u rijaliti programima. To nasilje, kao što vidimo nije prestalo, ali hoću da vas pitam, šta ćete preduzeti u vezi nasilja na internetu. Vidimo da dosta mladih ljudi, nažalost, čak i diže ruku na sebe. Znači, imamo brutalne kampanje koje se vode protiv pojedinih ljudi, jutjubera, ne znam kako ćemo ih sve nazvati ili naprosto, imamo i ta vršnjačka nasilja u školama, koja se prenose na društvene mreže, pa me zanima šta ćete po tom pitanju preduzeti i šta preduzimate.Što se tiče Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, drago mi je da govorimo o vašem izveštaju i drago mi je da živimo u društvu, da govorimo u parlamentu gde nema tabu političkih tema. Naprosto, sve ono što zanima građanke i građane šta rade predstavnici vlasti, predstavnici institucija, predstavnici javnih preduzeća građani u skladu sa zakonom imaju pravo da znaju.Ono što konkretno hoću da vas pitam, zamoljen sam da postavim pitanje, šta se dešava sa slučajem građanina Amela Kurbegovića koji vodi jedan spor protiv lokalne samouprave u Prijepolju? Oni su njegove podatke ili tamo nekih nadležnih odeljenja, da su oni njegove lične podatke neovlašćeno davali drugima na uvid. Hvala vam.U danu za glasanje, naša poslanička grupa će podržati sve izveštaje. Zahvaljujem se.Za reč su se javili predstavnici institucija o čijim izveštajima raspravljamo.Reč ima direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Dragan Sikimić. Uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, izuzetna mi je čast da vam se obratim i predstavim izveštaj o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2020. godinu. na koju se izveštaj odnosi obeležili su epidemiološki izazovi bez presedana usled kojih su izgradnja integriteta i dosledan primena mehanizama o sprečavanju korupcije dodatno dobili na značaju.

kako bismo postigli još viši stepen efikasnosti i delotvornosti u radu.Iskoristio bih ovu priliku da ukažem i na to da je podrška koju smo dobili od nadležnih državnih institucija u vidu stvaranja osnove za jačanje finansijskih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta Agencije, što je bila jedna od preporuka iz godišnjeg izveštaja o radu Agencije, ali i međunarodne zajednice postala još važnija, imajući u vidu da smo tokom prošle godine uložili značajne zajedničke napore da se prilagodimo novim okolnostima, te obezbedimo kontinuitet odgovarajućih sprovođenja aktivnosti i projekata, a time i naših preventivnih kontrolnih i nadzornih ovlašćenja.Iako ćemo to konstatovati u novom godišnjem izveštaju za 2021. godinu, značajno je spomenuti i to da je potreba za autentičnim tumačenjem odredbe u vezi sa obavljanjem drugog posla ili delatnosti kod javnih funkcija koje zahtevaju rad sa punim radnim vremenom, ili stalni rad, rešena nedavnim usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije. Ovim izmenama ujedno su i preciznije definisane određene odredbe, na čiju potrebu je i Agencija ukazivala nakon jedne godine primene novog zakona, a što je sve urađeno u saradnji sa Ministarstvom pravde.Naglasio bih i da je izvršenje budžeta u 2020. godini iznosilo 94,48% od odobrenih sredstava, o čemu smo već detaljnije izvestili Odbor Narodne skupštine za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

2020. obeležili su izbori za narodne poslanike, poslanike u AP Vojvodine i odbornike u najvećem broju jedinica lokalne samouprave. Kada je Agencija sprovodila kontrolu trošenja izborne izborne kampanje, uz kontrolu redovnog finansiranja političkih subjekata. Konkretno, Agencija je kontrolisala 67 izveštaja o troškovima izborne kampanje i 22 godišnja finansijska izveštaja političkih subjekata za 2019. godinu. Pokrenuto je 55 postupaka zbog sumnje u postojanje povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, od kojih se 35 postupaka odnosi na izbornu kampanju, izrečeno je 28 mera upozorenja, od kojih je sedam mera upozorenja doneto na osnovu prijava podnetih protiv političkih subjekata, pet i u vezi sa izbornom kampanjom, a 21 mera upozorenja izrečena je po službenoj dužnosti na osnovu kontrole podnetih izveštaja političkih subjekata.Podnet je i jedan izveštaj nadležnom tužilaštvu zbog postojanja sumnje da je odgovorno lice u političkom subjektu izvršilo krivično delo. Postupak pred nadležnim tužilaštvom je u toku.Zbog povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Agencija je podnela ukupno 255 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Na osnovu pravosnažnih presuda doneto je devet rešenja o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih za finansiranje redovnog rada u narednoj godini.Agencija je za potrebe kontrole troškova izborne kampanje angažovala 120 posmatrača koji su nadgledali promotivne i predizborne aktivnosti političkih subjekata. Izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, tadašnjeg Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o sprečavanju korupcije uređen je normativni okvir za postupanje Agencije u slučaju korišćenja javnih resursa, kako od političkih subjekata, odnosno političkih stranaka, koalicije grupa građana, tako i od javnih funkcionera.Agencija je dužna da postupa u izrazito kratkom roku od pet dana od prijema prijave, odnosno od pokretanja postupka po službenoj dužnosti, što je obaveza na koju je odgovorila pravovremeno i efikasno. Agencija je po svakoj prijavi postupala tako što je po službenoj dužnosti išla i mnogo šire od navoda iz same prijave.Pored već pomenutih prijava, protiv političkih subjekata po istom osnovu Agencija je postupala i u 50 predmeta protiv javnih funkcionera i donela četiri mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje i sedam mera upozorenja. U oblasti sukoba interesa rešeno je 875 zahteva javnih funkcionera za davanje saglasnosti, što je za 58,23% više nego u 2019. godini. Okončano je i 1.510 postupaka u vezi sa rešavanjem sukoba interesa, što je 13,11% više u odnosu na 2019. godinu.U toku 2020. godine, u skladu sa Godišnjim planom provere Izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera, kao i kroz vanredne postupke sprovedena je provera izveštaja 262 javna funkcionera. Agencija je izrekla 224 mere zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno Zakona o sprečavanju korupcije i podnela 29 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.Nadležnim postupka.Nadležnim tužilaštvima podneto je 13 krivičnih prijava i izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri, u nameri da prikriju imovinu, nisu Agenciji dostavili ili su dali lažne podatke o imovini, odnosno zbog osnova sumnje da su izvršili neko drugo krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.Uspešno

je reč o jačanju ličnog institucionalnog integriteta, razvijen je sistem podrške institucijama u javnom sektoru na svim nivoima vlasti za izradu planova integriteta, 42 modela planova integriteta za sve tipove institucija koje su u obavezi da izrade plan, kao i Uputstvo za izradu i sprovođenje planova integriteta za treći ciklus njegove izrade.Izrađeni su i: Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, Uputstvo za sprovođenje programa obuke, kao i Vodič za njihovu primenu. Agencija je izvršila nadogradnju jedinstvenog informacionog sistema, odnosno svih aplikativnih modula sistema, uvedene su nove veb-forme obrazaca, Izveštaj o imovini i prihodima javnih funkcionera, Obaveštenje o stupanju i prestanku javne funkcije, Evidencija poklona, Obaveštavanje o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili u drugom postupku čiji je ishod zaključenje ugovora sa organom javne vlasti, čime je olakšano ispunjenje obaveza javnih funkcionera i organa javne vlasti, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, a istovremeno Agenciji je omogućen efikasniji rad.Sveobuhvatno unapređenje IT infrastrukture sprovedeno je tako da može da se odgovori na zahteve, kao što je povezivanje na mrežu državnih organa, mrežne servise drugih organa i Nacionalni kriminalističko-obaveštajni sistem (NKOS).U domenu međunarodne saradnje Agencija beleži značajne uspehe, o čemu ste imali prilike da se informišete iz Godišnjeg izveštaja. Ovom prilikom bih naglasio da smo 2018. godine bili osnivači Globalne mreže institucija za sprečavanje korupcije, potom dve godine zaredom potpredsednici, a krajem 2020. godine izabrani smo za predsednika Mreže za 2021. godinu. Mreža trenutno okuplja 31 članicu, uz jednu posmatračku i pet partnerskih institucija.Na kraju bih istakao da sprečavanje korupcije nije i ne može da bude uspešno bez saradnje sa svim akterima na nacionalnom i međunarodnom nivou, čemu smo naročito posvećeni.Pored odlične saradnje sa Narodnom skupštinom, naglasio bih izuzetno uspešnu i efikasnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Republičkim javnim tužilaštvom, Ministarstvom pravde, Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom za evropske integracije, Upravom za sprečavanje pranja novca, Poreskom upravom, Republičkim geodetskim zavodom, Agencijom za privredne registre, Državnom revizorskom institucijom, posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije MUP-a, viših javnih tužilaštava i viših sudova, kao i drugim nadležnim državnim organima, nezavisnim telima i organizacijama civilnog društva i medijima. Značajno smo unapredili saradnju sa prekršajnim sudovima i izradili Uputstvo o postupku zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja.Izuzetno smo zahvalni za podršku koju su nam u 2020. godini pružili međunarodni partneri, i to: Evropska unija, USAID - Projekat za odgovornu vlast, Misija OEBS u Srbiji, Ministarstvo pravde SAD, Međunarodna Međunarodna fondacija za izborne sisteme, a među započetim projektima su i projekti koje podržavaju Savet Evrope i Švedska međunarodna razvojna agencija, zatim Svetska banka, kao i Regionalna antikorupcijska inicijativa, Kancelarija UN za pitanje droge i kriminala uz podršku Austrijske razvojne agencije.Na kraju bih dodao i to da smo učinili sve da u okolnostima koje su pogodile kako Republiku Srbiju, tako i ceo svet nastavimo da sprovodimo zakonom propisane nadležnosti na efikasan i delotvoran način. Zahvaljujem na pažnji. lepo.Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedavajući, pred vama je Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2020. godinu. Ta godina je bila u znaku epidemije Kovida-19 u kojoj smo imali nesvakidašnje izazove za zaštitu ljudskih prava, sa kojom smo se, mogu slobodno da kažem, uspešno izborili.Čast mi je i zadovoljstvo što mogu da vam predstavim rezultate rada jedine nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava kojoj rukovodim, zbog toga što vi narodni poslanici, koji ste predstavnici građana Republike Srbije, jedini možete da kontrolišete rad institucije Zaštitnika građana.Ovo naročito naglašavam iz razloga mnogih ideja da se institucija Zaštitnika građana proverava i kontroliše, a zakonom i Ustavom je određeno samo da to može činiti Narodna skupština. Tu prvenstveno mislim na ono što se u svakodnevnom govoru zove nevladin sektor, oni koji misle da su svojom pozicijom u situaciji da kontrolišu Zaštitnika građana, što je, više sam puta isticao javno i sad koristim ovu priliku da kažem to i u domu, apsolutno, apsolutno nespojivo sa funkcijom Zaštitnika građana i sa Ustavom i zakonom o određenim ograničenjima i pravima institucije Zaštitnika građana.Zaštitnik građana građana je u prošloj godini u vreme pandemije koja je obuhvatila ceo svet, pa nažalost i našu državu, bukvalno je nametnuta bila situacija da se radi u potpuno, potpuno vanrednim okolnostima. Zahtevala je mere zaštite i u određenim segmentima i na vreme koje mi nismo mogli da predvidimo koliko će trajati. Iz tog razloga, sve svoje kapacitete institucija Zaštitnika građana usmerila je na hitno i direktno delovanje prema građanima. Ono što mogu da kažem je da iz razloga što smo tako radili u 2020. godini, kada smo imali 67% obraćanja više nego prethodne godine, građani Srbije su nam na izvestan način poklonili poverenje, o kome ću malo kasnije govoriti.Najveći broj pritužbi, odnosio se na ostvarivanje prava pripadnika osetljivih grupa, dece, mladih žena, pogotovu žena koje su žrtve nasilja u porodici, hroničnih bolesnika, osoba sa invaliditetom i starih lica lišenih slobode LGBT populacije, pripadnika nacionalnih manjina, pre svega, Roma.Tokom gotovo dva meseca trajanja vanrednog stanja, pojačali smo nadzor na terenu, produžili radno vreme na svih sedam dana u nedelji i uveli pet novih telefonskih linija ne koje su građani mogli da se obrate u intervalu od osam do 22 sata. Kontrolnim postupcima na terenu vršili smo proveru uslova u kojima se nalaze građani, a posebno osetljive grupe, deca, osobe sa invaliditetom, Romi, migranti, kao i lica lišene slobode. Taj trud koji je pokazala institucija Zaštitnika građana uticaj je na porast poverenja na instituciju u kojoj rukovodim, što su i potvrdila dva odvojena istraživanja javnog mnjenja.Prvo koje je urađeno odmah po okončanju vanrednog stanja u maju 2020. godine, pokazalo je da su građani imali najviše poverenja u instituciju Zaštitnika građana, dok je drugo istraživanje iz decembra iste godine pokazalo da je Zaštitnik građana institucija u kojoj bi se građani prvo obratili.Zaštitnik

iste godine primili smo više od 5.000 pritužbi što je povećanje od oko 54% u odnosu na 2019. godinu.Najveći godinu.Najveći broj pritužbi građana odnosio se na rad organa izvršne vlasti, tačnije ministarstava skoro 21%. U izveštajnoj godini smo okončali 80% predmeta, što predstavlja povećanje od oko 12% u odnosu na 2019. i uputili oko 15% više preporuka nego godinu dana ranije.Građani su u 2020. godini, kao i prethodne dve, Zaštitniku građana su se najviše obraćali zbog zaštite ekonomskih i imovinskih prava, 30% što ukazuje na nepovoljan ekonomski položaj građana, ali na nedostatke u radu nadležnih organa u ovoj oblasti. Visoko rangirane su i povrede prava koji se odnose na principe dobre uprave i socijalno kulturnih prava.U 2020. godini, nastavio sam praksu Međunarodne saradnje sa ombudsmana iz zemalja i regiona Evrope i Evroazijske alijanse ombudsmana, s kojim smo zbog epidemiološke situacije uglavnom komunicirali putem, odnosno video konferencija, ali ono što mi je naročito drago, to je što ta komunikacija nije prestala,

koji smo povezani ombudsmanskim mrežama kako Evrope, tako i šire. Mislim da smo u zajedničkim platformama dali dobre preporuke institucijama, koje smo dužni da kontrolišemo i da su se one reperkutovale na bolju i bržu mogućnost građana da ostvare svoja prava.Navešću samo primer da na početku epidemije mogućnost građana da iz zemlja zapadne Evrope dođu u Republiku Srbiju, bila je sužena obaveznim karantinima maltene u svakoj državi i da nije bilo te saradnje, prvenstveno bilateralne saradnje sa ombudsmanom drugih država da bi bilo daleko teže da im se omogući da brže i jednostavnije dođu u Republiku Srbiju.S obzirom da nestabilnost epidemiološke situacije želim da ukažem na neophodnost unapređenja rada svih nadležnih organa u cilju ostvarivanja prava građana, posebno u nesvakidašnjim okolnostima, kao Zaštitnika građana Republike Srbije nastaviću da reagujem na sve propuste nadležnih organa, savetujem građane i podnosim na inicijative za izmene važećih propisa.Naš trud da pomognemo građanima Republike Srbije u ostvarenju njihovih prava, nije prepoznat samo od strane građana Republike Srbije, već već od strane podkomiteta za reakreditaciju globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava GAVRI, to je mreža svih ombdusmana na svetu, i najviša mreža koja praktično svoje delovanje obavlja u UN, u Ženevi, koje daje i pravo nosiocu A statusa, koje smo mi zadržali i ponovo akreditovani, da govori u UN, kada se govori o pitanju ljudskih prava.Nije bilo jednostavno, jer je ta reakreditacija trajala godinu dana, što nije uobičajeno, nije mesto gde bih vas zaista zamarao postupkom kroz koji je Institucija Zaštitnika građana, morala da prođe da bi dobila ponovo reakreditaciju, ali mi smo zaista zadovoljni, jer je to još jednom pokazalo da institucija Zaštitnika građana, radila valjano svoj o radu institucija Zaštitnika građana, se za izveštajni period odnosi i na ono što smo mi započeli, pa maltene od početka mog mandata, iako je to trebalo da se završi još 2016 godine, a to je izrada novog zakona o zaštitniku građana, koji je završen, kao što vam je poznato, okončan je rad na njemu, izglasan je u Skupštini Republike Srbije ove godine, a koji je u potpunosti usklađen sa Venecijanskim principima.Novim Zakonom o zaštitniku građana koji ovaj uvaženi dom usvojio 3. novembra, ove godine, Zaštitnik građana je prepoznat kao institucija koja ima znanje i kapaciteta, da vrši dodatne nadležnosti. Pošto ste upoznati sa tim dodatnim nadležnostima, zaista ne bih opterećivao vaše vreme.Ono što je isto tako važno, što je Zaštitnik građana postao nacionalni izvestilac u oblasti trgovine ljudima, a takođe obavlja poslove i nacionalnog nezavisnog mehanizma, uz praćenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.Ovo što sam malopre rekao, a to je Zaštitnik građana, postao nacionalni izvestilac u oblasti trgovine ljudima, je vrlo značajno za neke aktivnosti koje su trenutno na dnevnom redu i kojima se zaštitnik građana vrlo intenzivno bavi.Zbog tih svojih aktivnosti koje je obavio i urađene su do u detalje, može da brani sve ono što je u svom izveštaju dao.U narednom periodu planiramo da iskustva stečeno u novonastaloj situaciji usmerimo na pomoć građanima u ostvarenju garantovanih prava, ali i iznalaženju sistemskih rešenja za različite situacije i izazove, sa kojima se susreću građani Republike Srbije.U kontekstu ovog što sam poslednje rekao, iskoristio bih ovu priliku, jer poštovani narodni poslanik Samir Tandir je uputio, a to je pitanje poverenice, ali mislim da se odnosi na instituciju Zaštitnika građana, odnosno dva pitanja, pa ću biti slobodan da prokomentarišem, odnosno da dam neku vrstu odgovora.Što se tiče prvog pitanja, a to je decentralizacija institucije Zaštitnika građana, a Zaštitnik građana, kao što vam je poznato imaju svoje kancelarije u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.Zaista ne bi bio problem da se te kancelarije otvore i u drugim delovima Republike Srbije.Ono

imaju poverenje u instituciju Zaštitnika građana i u funkciju koju obavljam, što je pokazalo da uvek kada se krećemo van Beograda, a to je bilo baš to je bilo baš često u periodu pre epidemije kovida, on je malo to, da kažem usporio, što ne znači da se istom dinamikom neće nastaviti sledeće godine, da je to, u stvari pravi efekat kada u direktnom kontaktu između Zaštitnika građana i građana koji se pritužuju po bilo kom osnovu se ta pitanja rasprave, ako je potrebno u lokalnoj sredini, u lokalnoj samoupravi ako ima elementa onda i daleko, daleko na višem nivou.Drugo nivou.Drugo pitanje, poslanik Tandir je naslovio kao nasilje na internetu. Mi imamo takvu situaciju sada da je internet postao poligon, i ja se zaista izvinjavam ovo cenjenom domu što ću upotrebiti taj izraz, za različita iživljavanja, bez svake mere, bez svako ograničenja, često u anonimnim okvirima, iako se uvek može utvrditi ko je i odakle poslao određeni komentar na internetu.Do te mere je to uzelo maha da ono što kao nekadašnji sudija u Prekršajnom sudu što je spadalo u domen prekršaja protiv javnog reda i mira, ko vređanjem drugih lica izaziva, praktično narušava javni red i mir praveći analogiju sa tim da ako vas neko uvredi na ulici, ako vas neko opsuje na ulici, ako vam nešto ružno kaže, za to će biti sankcionisan, a imate takvo delovanje preko društvenih mreža ili na internetu, da skratim, da apsolutno ostaje u jednom domenu koji niko nije do sada kontrolisao, niti je takve istupe sankcionisao.Zaštitnik građana je član Vladine Radne grupe za zaštitu novinara. S obzirom da je veliki broj napada i na novinare preko društvenih mreža, Zaštitnik građana je pre dve nedelje dostavio Radnoj grupi Vlade Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, upravo u cilju uređenja postupanja na društvenim mrežama, pre svega nasilja i pretnji.Ovaj Nacrt koji je Zaštitnik građana izradio cilj je zaštita kako novinara, tako i svih građana od pretnji, od vređanja i od nasilja.Svedoci nasilja.Svedoci smo pisanja medija da je nasilje na internetu doprinelo tragediji u kojoj je ugašen jedan život jedne mlade žene. Zato smatram da je važno da u narednoj godini da u detalje uredimo ovu neuređenu sferu i zaštitimo svakog građanina od pretnji, vređanja i nasilja na internetu.Izvinjavam se na opširnosti, ali smatrao sam da je pitanje poštovanog poslanika usmereno i prema instituciji Zaštitnika građana.Hvala vam na strpljenju. Na raspolaganju sam vam za sva vaša pitanja. Zahvaljujem.Reč ima Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Hvala. pred vama je redovan Godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu, koju je obeležilo više dobrih događaja koji su imali neposredan efekat na rad institucije.Pre svega je okarakterisala i dalje aktuelna zdravstvena kriza izazvana virusom Kovida19 zbog koje je intenzivan rad i aktivno delovanje na sprečavanju i zaštiti građana od diskriminacije bio od posebnog značaja.Kao što je poznato prošle godine su i održani parlamentarni i lokalni izbori. Konstituisanje Narodne skupštine u novom sazivu je uticalo da se postupak za izbor Poverenika sprovede nakon pauze od šest meseci od prestanka prethodnog mandata, tako da u tom periodu od šest meseci institucija nije bila u mogućnosti da funkcioniše u punom obimu.Želeći obimu.Želeći da što slikovitije prikažemo stanje i izazove tokom 2020. godine, ali da nedvosmisleno ukažemo na načine za prevazilaženje pojedinih i dalje aktuelnih problema, Izveštaj ima nešto drugačiju formu u odnosu na ranije godine, jer smo se upravo fokusirali na uspostavljanje ravnoteže između zaštite zdravlja stanovnika, poštovanja ljudskih prava i minimiziranje različitih socijalnih i ekonomskih posledica koje koje je ova kriza izazvala, na šta su se, uostalom fokusirali i svi drugi državni organi i većina mera Vlade Republike Srbije.Povereniku se tokom 2020. godine obratilo preko 3.000 građana i građanki, uglavnom sa molbom za hitnom podrškom pružanjem pomoći u ostvarivanju prava i, ili usluga usled epidemiološke krize, što je i razumljivo. Imajući u vidu potrebu za hitnim postupanjem mi smo reagovali reagovali najčešće preporukama mera za ostvarivanje ravnopravnosti inicijativama, upozorenjima, saopštenjima ili rešavanjem problema neposredno telefonskim putem, jer bi vođenje postupka u takvoj situaciji bilo potpuno bez svrhe u postupanju za građane i građanke koji su izrazili potrebu za hitnom pomoći ili podrškom.U smislu standardnih pritužbi i predmeta koje smo vodili u redovnim situacijama, Poverenik je postupao u 1.188 predmeta od kojih 674 po pritužbama u smislu Zakona o zabrani diskriminacije. Tako da je u tom smislu i donet manji broj mišljenja o povredi Zakona o zabrani diskriminacije.Pored mišljenja u pojedinačnim postupcima dato je 476 preporuka mera. Nastavljen je trend postupanja po preporukama. U prethodnoj godini 89% preporuka je implementirano. Upućeno je 12 inicijativa za izmenu propisa, 12 mišljenja na nacrte zakona i drugih akata, 12 upozorenja javnosti, 23 saopštenja, kao i dve krivične prijave zbog izazivanja mržnje i netrpeljivosti prema pripadnicima romske nacionalne manjine.Pre uvođenja vanrednog stanja Poverenik je jedinicama lokalnih samouprava uputio preporuke koje su se odnosile na unapređenje rodne ravnopravnosti i obezbeđivanje većeg učešća žena u političkom javnom odlučivanju, kao i veće participacije mladih u radu jedinica lokalne samouprave. samouprave. Neke efekte tih preporuka mera uz donet zakon neposredno pre izbora vidimo i danas u skupštinama gradova i opština.Nakon usvajanja Odluke o proglašenju vanrednog stanja Poverenik je intenzivirao praćenje stanja, ukazivao na različite probleme i predlagao konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje. preporuka mera i 12 inicijativa je upućeno u cilju unapređenja položaja grupa stanovništva koje su usled pandemije bile u većem riziku od diskriminacije i ranjivije. Primera radi, navešću samo nekoliko. Preporuke su se odnosile na davanje adekvatnih i pravovremenih informacija i obaveštenja u vezi sa kriznim događajima i načinima za njegovo njegovo prevazilaženje u pristupačnim formatima za naše građane sa invaliditetom, pre svega, one sa senzornim oštećenima, redovno pružanje usluge pomoći u kući svim korisnicima i obezbeđivanje potrebnih dozvola za kretanje lica koja pružaju ovu pomoć, potrebu da se uslugama socijalne zaštite i programima pomoći obuhvate sva lica koja se nalaze u stanju potrebe preporuke i inicijative za širim obuhvatom, ekonomskim merama pomoći i druge.Takođe, tokom krize su se mogla sagledati specifičnosti potreba različitih društvenih grupa koje su u povećanom riziku od diskriminacije, potreba davanja pravovremenog odgovora na situaciju, neophodnost posedovanja što preciznijih o stanovništvu kako se ne bi dogodilo da neke grupe građana budu izostavljene iz pojedinih mera, nužnost uspostavljanja saradnje i uključivanja što većeg broja predstavnika ranjivih grupa u kreiranje odgovora na krizu, potreba podsticanja volonterizma i društvene odgovornosti, preciziranje odredaba određenih propisa poput propisa o radu od kuće, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih.Naša drugih.Naša praksa je potvrdila neophodnost kontinuiranog pružanja usluga, naročito iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite tokom krize za sve korisnike, naravno i sve građane, ali i daljeg razvijanja svih usluga u zajednici i usluga smeštaja u potrebnom obimu, kao i paliativnog zbrinjavanja u poslednjim danima života.Mere koje je Vlada Republike Srbije preduzimala, na koje nam se odnosio jedan broj pritužbi ili drugih vrsta obraćanja građana, smatramo da su bile pravovremene i da su davale odgovarajuće rezultate i sačuvale veliki broj radnih mesta i pomogle velikom broju naših građana, ali se pokazalo da je bilo neophodno češće, u skladu i sa zahtevima struke i dnevnom analizom situacije, planirati i menjati mere i prilagođavati ih realnim potrebama, posebno ranjivijih kategorija stanovništva i ostaviti dovoljno vremena građanima za informisanje i njihovu primenu.Kada se radi o merama ekonomske podrške stanovništvu i privredi, ispostavilo se da je bilo potrebno bolje targetiranje i usmerenje na one građane koji su bili posebno pogođeni, poput porodica sa više dece, najsiromašnijih, onih koji su bez posla ili su ga izgubili, zapravo bez ikakvih prihoda, umesto jednake podrške za sve naše građane.Takođe, ispostavilo se da je neophodno preciznije informisanje stanovništva u cilju postizanja boljih i efikasnijih rezultata, stoga bih zaista, nakon završetka ove krize, ove pandemije, zaista trebalo da možda svi zajedno, naravno u različitim formatima. pristupimo detaljnoj analizi mera i njihovog sprovođenja kako bismo eventualne buduće slične krize dočekali spremniji kao društvo i pružili još adekvatniji i još bolji odgovor, jer sva je prilika da ovo neće biti poslednja kriza ovakve vrste u budućnosti.Kada su u pitanju pritužbe građana i građanki, u najvećem broju je kao osnov diskriminacije navedeno zdravstveno stanje, starosno doba, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, pol, invaliditet, a zatim slede bračni i porodični status ili neko drugo lično svojstvo, poput imovnog stanja itd. da ne nabrajam sve. Imate, naravno, sve detaljno u izveštaju. Kada se radi o oblasti društvenih odnosa, najviše pritužbi je podneto u postupcima pred organima javne vlasti, a na drugom mestu u postupku zapošljavanja ili na zatim prilikom pružanja javnih usluga ili prilikom korišćenja objekata i na kraju oblasti obrazovanja i vaspitanja.Teritorijalna raspoređenost podnosilaca pritužbi, postojala je nešto veća ujednačenost nego ranijih godina. Najveći broj pritužbi stigao je iz Beograda, iz beogradskog regiona, a najmanje iz regiona Šumadije, 15,4% u ukupnom broju pritužbi, a prvi put od ustanovljenja institucije je zdravstveno stanje, što je negde i očekivano, uzimajući u obzir aktuelnu zdravstvenu krizu, je prvi put navedeno u pritužbama građana kao najčešći osnov diskriminacije, a na drugom mestu starosno doba.Najviše pritužbi je podneto u oblasti rada i zapošljavanja, a izdvojili su se problemi raspoređivanja na odgovarajuća radna mesta, problemi rada od kuće, izolacija zbog potencijalnom zaražavanja, nedovoljan broj i opterećenost zaposlenih, a određene grupe stanovnika bile su u dodatnom riziku zbog otežanog pristupa zdravstvenoj zaštiti, poput osoba sa invaliditetom, osoba koje žive sa HIV-om, dece hroničnih bolesnika, onkoloških pacijenata, osoba koje se leče dijalizom, oboleli od retkih bolesti i drugo.Obezbeđenje pristupa redovnim zdravstvenim uslugama i terapijama, pregledima i psihološkoj podršci tokom krize, uključujući i pristupačne zdravstvene objekte, kao i jasne i efikasne procedure pružanja usluga zdravstvene zaštite u krizama samo su neki od izazova koji su proizašli iz aktuelne krize.Kada su u pitanju deca, najčešće je ukazivano na nedostatak usluge ličnog pratioca kao važne usluge podrške u oblasti obrazovanja, ali i probleme u praćenju onlajn nastave, a mladi su izdvajali problem zapošljavanja i zaštite radnih prava, finansijsku sigurnost, kvalitet obrazovanja i negativan uticaj pandemije na školovanje.Izdvojila sam samo dve oblasti sa najčešćim osnovama diskriminacije koje su građani navodili zbog dogovora da se držimo negde deset minuta vremena, pa ću sada samo da iskoristim, takođe, priliku na odgovor narodnom poslaniku gospodinu Samiru Tandiru u vezi sa eventualnim otvaranjem regionalnih kancelarija.Mi imamo otvorenu jednu regionalnu kancelariju u Novom Pazaru, jer smo smatrali da je to sredina koja zavređuje da budemo što bliži građanima, uzimajući u obzir i multinacionalni i multikulturalni sastav stanovništva, ali mi koristimo svaku priliku da budemo izvan Beograda, što dostupniji građanima na različitim događajima.Naravno, nismo imali prilike da tako bude u prethodnoj godini, ali smo to nastavili i ove godine i nastavićemo u sledećoj.Što se tiče sigurno jednog od najvećih izazova kada se radi o nedopustivom govoru na društvenim mrežama, pre svega neprimeren govor, jedan agresivan ton uvrede od kojih su neke i diskriminacija, pa do pretnji nasiljem.Mi smo 9. decembra ove godine na događaje u Skupštini u susret danu ljudskih prava predstavili poseban izveštaj o diskriminaciji dece u kome smo jedan vrlo značajan deo izveštaja upravo posvetili diskriminaciji i nasilju na društvenim mrežama.Verujem da će biti prilike da se razmatra ili u plenumu ili uskoro na Odboru za prava deteta kojim predsedava predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, ali zašto da ne i u drugom formatu, jer smo u izveštaju predstavili detaljno i opšti komentar 25 komiteta UN za prava deteta, gde smo upravo ukazali koji su to izazovi koji se nalaze pred nama kada se radi o deci i društvenim mrežama, jer kako na početku samog komentara jedna devojčica i kaže da kad god je tužna ili ima neki problem, ona ode na internet jer tamo je uvek neki sadržaj koji joj pruži utehi.Ja sam time i počela pretprošle nedelje na poziv Vladinog Saveta za prava deteta da predstavim i tamo izveštaj, upravo i na ovu vrstu problema i predložili smo Savetu za prava deteta da se jedna posebna sednica ovog Vladinog tela održi upravo na ovu temu i predsednik Saveta za prava deteta, ministar Dmitrović je prihvatio i na narednoj sednici ćemo govoriti šta bismo mogli zajedno svi da uradimo kao država i društvo, s tim što neke od mera već sprovodi Vlada Republike Srbije.Posebno je organizovana podrška podrška roditeljima u vezi sa bezbednošću dece na internetu na poseban telefon koji je uspostavljen od strane Ministarstva za telekomunikacije, ali i redovno održavamo skupove sa novinarima, predstavnicima REM-a, ali i svih drugih koji učestvuju i mogu da utiču na rešavanje problema i razumevanja pojava.Održavamo različite sastanke i aktivnosti upravo kako bismo uticali uticali na suzbijanje ove izuzetno opasne društvene pojave, a 2018. godine smo već dali preporuku mera internet portalima da preduzmu sve potrebne mere u cilju sprečavanja objavljivanja sadržaja i komentara korisnika na internet portalu i profilima na društvenim mrežama, kao i uklanjanje onih komentara koji su već objavljeni, čime se takvi sadržaji i komentari čine dostupnim javnosti, a koji po svojoj sadržini mogu da podstiču mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva ili ili izazivaju strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.Jedan broj portala zaista i sada već primenjuje ovu preporuku, ali nema nikakve dileme da postoji mnogo prostora za unapređenje stanja i za prevenciju i

Hvala.Dragi građani Srbije, poštovani narodni poslanici, poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici nezavisnih državnih organa, na samom početku želim da izrazim veliko poštovanje i zahvalnost vama, predstavnicima građana, zato što u ovom visokom domu razmatrate godišnje izveštaje nezavisnih državnih organa, ovaj put za 2020. godinu.Ovaj vaš čin je nastavak dobre prakse u poslednje tri godine, a posebnu zahvalnost vam dugujemo za to što ste nas i ovaj put pozvali da prisustvujemo ovoj sednici i omogućili nam da se, kako obratimo vama i ukratko izložimo naše izveštaje, tako i da vama, ali i svim građanima u Srbiji, damo potrebna razjašnjenja ili odgovore na sva pitanja koja vas interesuju.Pozdravljam ovakav vaš stav i pozivam vas da i ubuduće nastavite sa dobrom praksom i nastavite da razmatrate naše izveštaje i pozivate nas na sednice koje tim povodom zakazujete.Što se tiče samog Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2020. godinu, odnosno stanja u oblastima ljudskih prava koje su u nadležnosti Poverenika, a to su pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, mogu da naglasim da je rezultat Izveštaja za 2020. godinu u velikoj meri posledica činjenice pojave pandemije bolesti Kovid - 19, kao i mera koje su od strane nadležnih organa, a pre svih Vlade Republike Srbije, preduzete u cilju suzbijanja ove bolesti, a posebno u vreme proglašenog vanrednog stanja.Mere

zatim donošenje Odluke o radu na daljinu, odnosno o radu od kuće, uvođenje posebnog režima funkcionisanja zdravstvenih ustanova i uvođenje pohađanja nastave na daljinu i privremena obustava rada škola, zabrana javnog okupljanja i druge mere.Ove mere su na rad Poverenika uticale tako što se desila jedna apsurdna situacija. Naime, Poverenik svake godine na početku godine sačinjava plan inspekcijskih nadzora koji treba da sprovede u oblasti praćenja poštovanja zaštite podataka o ličnosti kod svih rukovalaca podacima u Srbiji i obrađivača podataka građana u Srbiji. Ironično, ali za 2020. godinu mi smo bili planirali da upravo nadziremo rad zdravstvenih ustanova i rad prosvetnih ustanova. Zdravstvene ustanove naravno da nismo mogli, jer su gotovo sve bile u kovid sistemu a škole nisu radile, tako da smo morali da se prestrojavamo praktično u hodu i da menjamo naš planiran plan, zapravo planirani obim nadzora.Međutim, nadzora.Međutim, uprkos svim ovim preduzetim merama, moram istaći da ni jedno od dva ljudska prava koje štiti Poverenik nije bilo ukinuto, pa ni suspendovano u datim okolnostima, već samo ograničeno u meri u kojoj je to bilo neophodno, što je za svaku pohvalu i nije baš bilo karakteristično za sve države u svetu, pa i u Evropi.Ta nenormalna situacija od nekih nazvana kao &quot;nova normalnost&quot; nametnula je i Povereniku i njegovoj službi potrebu da se prilagođavamo novim okolnostima i organizujemo svoj rad na najoptimalniji mogući način, brinući o tome da se kao primarni ostvari cilj zaštita zdravlja stanovnika, pa tako i zaposlenih u službi Poverenika.Kroz mnoštvo preporuka i saopštenja, Poverenik je ukazivao na dve podjednako važne činjenice. Pod jedan, da se maksimalno zaštite podaci o zdravlju, koji spadaju u posebno osetljive podatke građana, ali i drugi podaci o ličnosti građana, a pod dva, da slobodan pristup informacijama od javnog značaja ima posebnu važnost i težinu u datoj situaciji.Što se samih statističkih brojeva u izveštaju tiče, primetno je da je broj primljenih i rešenih predmeta manji za oko trećinu nego u 2018. i 2019. godini, što je, naravno, posledica situacije u vezi sa bolešću Kovid - 19. Ali, opet je broj rešenih predmeta nadmašio broj primljenih, što pokazuje da su većim tempom rešavani predmeti iz prethodnih godina.Tako smo u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja primili 5.201 predmet a rešili 5.470. U oblasti zaštite podataka o ličnosti primljeno je 2.952 predmeta a rešeno 2.974. U obe oblasti primljeno je 1.065 predmeta a rešeno 1.053, tu je nešto manje rešeno nego što je primljeno. Ali, sve u svemu, ukupno je primljeno 9.218 predmeta a rešeno 9.497.Inače, Izveštaj Poverenika je objavljen na sajtu Poverenika na linku &quot;Poverenik.rs&quot; i svi zainteresovani mogu da ga pogledaju još od marta prošle godine.Što se tiče statistike po oblastima prava koje Poverenik štiti, primljeno je ukupno 3.286 žalbi u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Poverenik je rešio 3.584 žalbe, a veliki broj njih, natpolovična većina, 53,23% je podneto zbog ćutanja uprave ili ćutanja administracije, odnosno izostanka bilo kakvog odgovora na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.Žalbe su u velikom broju bile osnovane, čak 83,59% od ukupnog broja rešenih žalbi. Od 1.086 rešenja koje je Poverenik doneo po žalbama tražilaca informacija, organi vlasti su postupili u 74,13%, znači, u tri četvrtine

27,6%. Najveći broj žalbi je podnet protiv republičkih državnih i drugih organa i organizacija, a u okviru njih protiv ministarstava i organa u njihovom sastavu, a zatim je zabeležen broj žalbi i u oblasti pravosuđa i javnih preduzeća, dok je smanjen broj žalbi kod organa lokalne samouprave, kod republičkih organa, organizacija i kod pokrajinskih organa.Stepen potvrđenih odluka Poverenika otkad Poverenik postoji je preko 92% odlukama nadležnih sudova, odnosno Upravnog suda.U oblasti zaštite podataka o ličnosti, Poverenik je primio 2.952 predmeta, a okončao postupanje 2.974. Najviše od toga je bilo postupaka nadzora ili inspekcijskog nadzora koji vrši Poverenik u ovoj oblasti i izvršeno je 205 postupaka nadzora, od čega 200 po novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, koji se primenjuje od 22. avgusta 2019. godine.Najčešći razlog za pokretanje postupka nadzora je bezbednost podataka o ličnosti u preko 30% je tokom 2020. godine izjavljeno 139 pritužbi u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a najčešći razlozi za podnošenje pritužbi su nepostupanje rukovalaca podacima po zahtevu tražilaca, odnosno lica čiji se podaci obrađuju u 71 slučaju, odnosno odbijanje ili odbacivanje zahteva od strane rukovaoca u 35 slučajeva i delimično postupanje po zahtevu 32 slučajeva.Povreda

Poverenik je veliku pažnju posvetio i obukama, posebno u oblasti zaštite podataka o ličnosti i kao najsvetliji primer mogu da istaknem sporazum Poverenika sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu, u kojoj saradnji je održan prvi kratki program studija za sticanje zvanja menadžera za zaštitu podataka o ličnosti i sa tim programom se nastavilo i u ovoj godini na opšte dobro.Koji su problemi u ostvarivanju ova dva prava koja Poverenik štiti? Jedno je normativni okvir. Mi smo tada predlagali da se izmeni Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da ste vi, Narodna skupština, usvojili izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da su one stupile na snagu i počinju da se primenjuju od 16. februara 2022. godine. Videćete da je to na opšte dobro svih građana.Uspeli smo tim izmenama da uradimo i nešto što je interesovalo i neke poslanike kada sam o tome pričao, a to je da sprečimo dobar vid zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja.Zatim, dobili smo pravo da propisujemo prekršajni nalog, da izdajemo prekršajni nalog i da podnosimo zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinioca prekršaja, kao i da propisujemo i izričemo administrativne sankcije za neizvršenje rešenja Poverenika.Sad nešto što se tiče odgovora na pitanje poslanika gospodina Samira Tandira u vezi decentralizacije. Izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja upravo je data Povereniku mogućnost da može obrazovati kancelarije i van mesta svog sedišta u Beogradu. Čim taj zakon počne da se primenjuje od februara, ja ću, budite uvereni, obrazovati kancelarije u početku u sedištima centara centara okruga, odnosno regiona, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a videćemo za dalje. U svakom slučaju, to će značiti puno i građanima, pre svega građanima koji tamo žive.Ocena žive.Ocena stanja po oblastima ostvarivanja prava u nadležnosti Poverenika za 2020. godinu ne može se reći da je u oblasti pristupu informacijama bila zadovoljavajuća, ali zahvaljujući donošenju izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja videćete da će to stanje rapidno da se poboljša.Još jednom vam se zahvaljujem na donošenju toga zakona, jer učinili ste ogroman korak na koji se čekalo godinama, da ne kažem deceniju.Što se tiče zaštite podataka o ličnosti, brojni su problemi. Oni su uzrokovani, takođe, normativnim nedostacima. Mi imamo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je nov, ali koji je teško primenljiv. Zahvalan sam Vladi Republike Srbije koja je odgovorila na moju inicijativu i u toku je rad Radne grupe na donošenju strategije zaštite podataka o ličnosti, čiji nosioci posla su Vlada Republike Srbije, Ministarstvo pravde i Poverenik, da napravimo jednu efikasnu i sprovodivu strategiju zaštite podataka o ličnosti za period 2022. do 2030. godine. Ubeđen sam da će to biti urađeno do kraja prve polovine sledeće godine.Takođe, treba menjati i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali i doneti neke zakone koji nam nedostaju, kao što je zakon o obradi biometrijskih podataka, zakon o obradi podataka putem video nadzora i kraju, dugujem zahvalnost Odboru na donošenju Predloga zaključka o usvajanju Izveštaja Poverenika za 2020. godinu. Moram da konstatujem da prošle godine, kada ste doneli Zaključak povodom razmatranja Izveštaja Poverenika, vi ste, citiraću, rekli ovako: „Narodna skupština podržava Vladu da intenzivira aktivnosti na odgovarajućim normativnim izmenama, posebno izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i u pogledu poboljšanja strateškog okvira u oblasti zaštiti podataka o ličnosti“. To je ovo što sam sad rekao. Praktično, Vlada je poslušala vas, uradila je to i vidi se kako sjajno funkcionišemo kada se posvetimo nekom gorućem problemu. samo tako i nastavite.Izražavam nadu da će sa vrlo dobrom praksom razmatranja izveštaja nezavisnih tela, pa time i Poverenika, i formiranja ovako efikasnih zaključaka nastaviti i u

rekao. Jedno je u vezi nasilja na internetu. Naravno, to nije nadležnost Poverenika, ali jeste nadležnost Poverenika da brine o tome kako lični podaci svih građana, a posebno maloletnika i dece dospevaju na internet, kako se zloupotrebljavaju. To je obično prvi korak koji vodi ka nasilju. Mi ćemo u tu svrhu učiniti sve da što veći obim mlade populacije obučimo o tome kako da štite svoja prava, pravo na zaštitu podataka o ličnosti i u slučaju njihovog narušavanja kako da se obrate Povereniku.Na kraju, da odgovorim poslaniku Tandiru za konkretno pitanje koje je postavio. Nije tu? Dobro, onda ako se pojavi kasnije.Na kraju, jer ne znam da li ću imati priliku posle još da govorim, da poželim svim građanima Republike Srbije srećnu i uspešnu Novu 2022. godinu, dobro zdravlje i, nadam se, povratak u normalan život, u stvari u staru, običnu normalnost. Hvala.

ali bih vas zamolio da saslušate i druge poslanike. Ipak je parlament taj odakle crpite vaš legitimitet, da kažem.

na podizanju nivoa demokratije u ovoj zemlji i, pre svega, prava građana da znaju šta mogu, da znaju koja su njihova prava i da se ostvare ta njihova prava i slobode.Čovečanstvo danas živi jednu specifičnu situaciju u vreme pandemije, to ste svi rekli, pandemije kojoj čovečanstvo nije samo nije samo pogođeno, već je delimično uzročnik jednim nemarnim odnosom prema sredini koja nam je data i prema glavnom resursu koji imamo i koji nam je dat od Boga. I u ovom stanju pandemije ili krize, ovo je kriza, jedna velika svetska kriza koja pogađa i ekonomiju, svi ste istakli, najviše su pogođene, da kažem, najosetljivije grupe.O tome Poverenica za ravnopravnost mnogo govori. mnogo govori. U njenom izveštaju se navodi, a u većini vaših izveštaja, da je pravo na zdravlje, na zdravstveni odgovor, na dobijanje zdravstvene zaštite, kako garantuje država, je tema koja je dominantna u vašim izveštajima. Meni je jako drago da Poverenica za ravnopravnost traži, naglašava da mora uvek postojati balans u zdravstvenom odgovoru, u zaštiti zdravlja i očuvanju ljudskih i manjinskih prava.Sve vaše institucije su jako puno na tome radile i one su tas koji čini tu ravnotežu. Moram da vas pohvalim na tom polju.Međutim, moram posebno da istaknem Poverenicu za ravnopravnost koja je izuzetno aktivna u javnosti, ne samo na ovom polju, nego na osuđivanju svih negativnosti koje se javljaju u našem društvu. Vrlo smelo, sa puno integriteta predstavlja onu instituciju na način kako definiše ovaj zakon. To je znak pluralizma ove države. To je znak da u ovoj državi ove institucije obavljaju 100% svoju ulogu. Kritikovanje ekstremno desničarskih stavova, na primer Levijatana, zauzimanje za nacionalne manjine, odnosno reagovanje u svim situacijama, malo manje, i tu ima zamerki, čućete neke kolege, političke stranke štite, ali ako. Da štitimo mi građane i njihova ljudska i manjinska prava, a naravno da treba posvetiti pažnju i svim drugim nivoima.U svakom slučaju, mnogo je ovaj parlament učinio u ovoj godini i kada govorimo o Agenciji za borbu protiv korupcije. Znate da smo doneli jedan izuzetno dobar zakon. Naravno, može se još poboljšavati, ali smo napravili veliki korak za utvrđivanje porekla imovine. To je zakon koji treba da pokaže ko i kako i čime je politički motivisan da radi i ko je radio, koji mu je bio motiv u svom politikom delovanju, ko je stekao enormnu imovinu, kako. Ja nisam mogao to da steknem. Ja živim od plate. Kako bih ja mogao da imam, ne znam, džip od 100 hiljada evra itd? To je nešto na čemu treba da se insistira i na čemu ova Vlada insistira, i to je jasno pokazala u ovoj Skupštini. Nema zaštićenih, a političari neka budu prvi na lupi, najviše oni koji najviše pričaju o moralu. Oni koji najviše morališu iza njih se kriju provalije. Meni je drago da ova Vlada pokazuje i dalje nastavlja taj kurs borbe protiv korupcije. Ovo je veliki korak.Neću

altruizam mora da bude centar delovanja i da bude još značajniji, podvučeniji.Ja sam ovde tražio novi zakon o volonterima itd, radi se na tome. Novi Pazar je paradigma u vremenu epidemije koliko su mnogo volonteri radili, danonoćno, u tri smene, i pomogli nama lekarima i koliko su nam mnogo značili, naravno i mnogi humani ljudi. Humanost je zablistala u tom kraju u ovom teškom vremenu epidemije. Naša dijaspora je pokazala nešto što se retko viđa i pomagala, ne samo Sandžak, nego i Kraljevo, Kragujevac i Užice. Ta bratska ljubav, ta podrška, briga jedni za druge, to je nešto što nama najviše treba.Zato

to je bitno za sve građane da su ravnopravni i kod doktora i na sudu. To je nešto, moram da kažem, evo podvukao je i predsednik, u mojem kraju, u jednom multietničkom kraju, da se na svaki način težiti i sve snage usmeriti da svi građani budu ravnopravni i po beneficijama i po svojim obavezama.Da ne bi dalje dužio, kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava, kao ubeđeni socijaldemokrata, najavljujem da će, verovatno, naravno moja poslanička grupa svakako, a verujem i moja koalicija, vama dati i vašim institucijama apsolutnu podršku u vašem daljem radu. Poduprećemo vaš integritet, radite ono za šta vas obavezuje ova Skupština i zakon, na interes svih građana Srbije, za naprednije sve krajeve ove države, za napredniju Srbiju. Hvala vam.

pokazuje širinu Narodne skupštine, gde kroz izveštaje Poverenice za ravnopravnost, Poverenika za zaštitu građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, možemo da vidimo koliko smo kao društvo napredovali u segmentima ravnopravnosti i zaštite prava svih naših građana.Prvo bih se osvrnula na Izveštaj Poverenice za ravnopravnost i ispred poslaničke grupe JS želim da pohvalim vaš Izveštaj, jer je sačinjen iz nekoliko segmenata kroz koji ste detaljno opisali sve izazove i sve probleme sa kojima se naši građani suočavaju kada govorimo o ravnopravnosti i mnoge projekte na kojima ste učestvovali i koje je sprovodila vaša Kancelarija.Prvo bih počela od vaše otvorene komunikacije sa lokalnim samoupravama. To je mnogo značajno jer upravo problemi ravnopravnosti nastaju u sredinama u kojima živimo i tu treba da ih otklanjamo. Vi ste poslali niz preporuka za ostvarivanje ravnopravnosti mnogim gradovima i opštinama. Prateći aktivnosti mnogih lokalnih samouprava, vidi se da su oni ozbiljno pristupili vašim predlozima. Nadam se da će se u narednom periodu videti konkretni rezultati tih preporuka.Pošto sam ja poslanica koja dolazi iz raške oblasti, tačnije iz grada Kraljeva, vi ste u 2020. godini dve preporuke gradu Kraljevu. Želim da ih spomenem jer se tu upravo i vidi ta saradnja između vaše Kancelarije i lokalne samouprave. Jedna se odnosila na angažovanje ličnih pratilaca za decu kojoj je ta usluga potrebna, jer su nam se obratili roditelji dece koji nisu mogli da ostvare tu uslugu.Inače, grad Kraljevo pruža uslugu ličnih pratilaca za 28. dece, a realna potreba je mnogo veća, otprilike uvek devetoro, desetoro dece je na čekanju. Ali, tu se problem javlja zato što je Ministarstvo prosvete ukinulo pedagoškog asistenta i kada bi se, na primer, ta usluga ponovo vratila ne bi bilo liste čekanja i ne bi bilo diskriminacije među tom decom.Inače, grad Kraljevo je 2018. godine kada je osnovao Centar za lokalne usluge obezbedio 11 miliona dinara za funkcionisanje tog Centra, a danas budžet iznosi 31 milion dinara. Ima želju da usluga ličnih pratilaca svoj deci jednako obezbedi, ali je za to potrebna i pomoć resornog ministarstva i naravno vas kao Poverenice za ravnopravnost, koja bi ukazala na ovaj problem, ne samo za Kraljevo, nego mislim u mnogim drugim gradovima širom Srbije.Druga preporuka se odnosila na uvredljive grafite koji su bili usmereni protiv romske zajednice i nalazili su se u blizini jedne osnovne škole, odnosno OŠ „Jovo Kursula“. Podnosioci pritužbe su smatrali da da sporni grafiti pozivaju na rasnu diskriminaciju i da negativno utiču na sve slojeve društva. Grad je odmah reagovao po vašoj preporuci i preko komunalne inspekcije otklonio grafite.Upravo grafite.Upravo su ovo dva dobra primera saradnje sa lokalnom samoupravom. Verujem da ste kroz vaš dugogodišnji rad kao Poverenica za rodnu ravnopravnost i u drugim lokalnim samoupravama nailazili na ovako brze i efikasne odgovore, jer upravo, kao što sam i rekla, ravnopravnost, odnosno pojava diskriminacije se javlja u sredinama u kojima živimo i tu trebamo da ih prvenstveno otklanjamo. Tu svakako ne treba i stati. Očekuje nas još dosta posla, naročito kada pričamo o lokalnom nivou i primenu strateške politike sa republike na lokal.Doneli lokal.Doneli smo i dugo očekivani Zakon o rodnoj ravnopravnosti u maju ove godine. Možda je još uvek rano da ocenimo koliko je on u stvarnom životu poboljšao položaj građana, a pogotovo žena. Mogu da kažem da ja nisam zagovornik toga da žene treba da dobiju neku funkciju samo zato što je žena, već zato što je svojim radom, znanjem, odricanjem to zaslužila i to ne sme da joj se oduzme ili uskrati samo zato što je žena, jer položaj žena predstavlja osnov za jedno moderno uređeno društvo, odnosno jednu zemlju. Smatram da je Srbija upravo takva zemlja.U prilog tome govori podatak da je Srbija jedina zemlja van EU koja ima indeks i po njemu se Srbija nalazi na 22. mestu zajedničke liste evropskih zemalja. Ohrabrujući je i podatak da je globalni Izveštaj o rodnoj ravnopravnosti ukazao na sužavanje rodnog jaza i na smanjenje rodne nejednakosti. Ti podaci se razlikuju od zemlje do zemlje. Na primer, Island je zemlja koja je uspela da ukloni čak 86% razlike između žena i muškaraca. Za mene je iznenađujući podatak da su zemlje poput Nikaragve i Ruande, spadaju u zemlje koje imaju najbolje primenjenu rodnu ravnopravnost i da imaju bolje performanse mnogih razvijenih i modernijih zemalja.Čitajući vaš izveštaj, vidim i da je vama kao i drugim institucijama najveći izazov bio i još uvek traje period pandemije i zbog toga vaš 11. redovni Izveštaj za zaštitu ravnopravnosti izgleda drugačije. Kao što sam na samom početku pohvalila, vi ste na jedan razumljiv način predstavili sve probleme sa kojima se susrećemo, ali uradili ste dosta i analize i istraživanja na nivou EU i međunarodnih organizacija.U brojkama, izveštaj izgleda tako da se tokom 2020. godine preko 3.000 građana obratilo Kancelariji. Od toga se postupilo u 1.188 predmeta, od kojih je čak 684 po pritužbi u smislu Zakona o zabrani diskriminacije i to na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba.Kada sam spomenula diskriminaciju starijih, odnosno prema starosnom dobu, globalni Izveštaj UN je primetio da je primetio da je jedna od tri osobe u Evropi bila žrtva ejdžizma, odnosno diskriminacije starih, pa je tako i Srbija, kao jedna od zemalja sa prosečno najstarijim stanovništvom na svetu nije izuzetak kada je u pitanju ovaj negativni trend.Čak više od polovine starijih ljudi u Srbiji oseća se diskriminisano, posebno kada stupaju u kontakt sa državnim institucijama, traži informacije ili usluge u svim aspektima života.Diskriminacija na osnovu godina ne samo da je prisutna, nego spada u pet najčešćih razloga za pritužbu koje stižu na adresu Kancelarije Poverenika za ravnopravnost. Diskriminacija starih se ispoljava u gotovo svim oblastima, a posebno su pogođene starije osobe sa invaliditetom, koje se suočavaju sa izazovima u korišćenju javnih površina.Mislim da je pandemija korona virusa ostavila strašne posledice po život mnogih starih ljudi, ne samo kod nas, nego i u svetu, koja ih je bacila u još veću izolaciju, pogotovo kada pričamo o starijim osobama koje žive u domovima za stare. Postavlja se pitanje kako smanjiti ove brojke? Mislim da moramo kao društvo da ozbiljnije tretiramo ovaj vid diskriminacije. Vi ste, gospođo Janković, izjavili da bi ejdžizam u ovom veku mogao da postane ono što je rasizam bio u prošlom veku.Misleći na naše najstarije sugrađane, mislimo i na nas same, jer godine tako brzo prođu, pa ćemo i mi doći u te godine kada ćemo osetiti, a ne bih to volela, šta znači diskriminacija na osnovu starosti.Kao što sam i rekla, pandemija je uticala na sve sfere života. Mene je pogotovo pogodio Izveštaj Agencije za žene koje kažu da bi pandemija korona virusa mogla da izbriše četvrt veka postignutog u napretku u rodnoj ravnopravnosti. Od izbijanja pandemije, čak 77% žena se izjasnilo da im je obim posla povećan, a više od polovine njih je u proteklih godinu i po dana iskusilo uznemiravanje ili neinkluzivno ponašanje na poslu. Istraživanje stavova 5.000 žena iz 10 zemalja pokazalo je da je rodna ravnopravnost nazadovala tokom pandemije, potirući godine sporog, ali stabilnog napretka.Što se tiče Srbije i tokom 2020. godine su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim sferama društvenog života i najnoviji podaci govore da su žene i brojnije i obrazovanije od muškaraca, a i dalje se teže zapošljavaju, lakše otpuštaju, imaju manju platu od muškaraca.Vi ste kroz vaš izveštaj naveli sve primere i probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju i želela bih da vas pohvalim jer ste puno doprineli i kroz rad parlamentarne mreže da rodna ravnopravnost bude tema u koju će se uključiti sve institucije. Uvek ste podržavali i odazivali se pozivu Ženske parlamentarne mreže, učestvovali ste u svim našim akcijama i aktivnostima. Uspeli smo da zajedno probudimo svest da žena jeste ravnopravni deo našeg društva.Ono na čemu zajedno moramo da radimo i vi kao žena i ja kao žena jeste ženska solidarnost i što pre shvatimo da ženi nije vuk već prijatelj mislim da ćemo mnogo brže i jasnije dopreti i do naših drugova prijatelja, braće, poslodavaca, da smo mi ravnopravni potpuno jednaki sa njima.Nažalost, mnogi od nas su se kroz svoj rad susretale sa nerazumevanjem upravo kod žena i ponekad u trenucima kada trebamo da ohrabrimo žene nekako isklizne poruka da se žene ne trebaju plašiti muškaraca u politici ili u nekom drugom poslu, nego upravo žena. Dobro je da je to mali i neprimetni procenat jer samo zajedno možemo da ravnopravnost učinimo delom svakodnevnog života.Deo u vašem izveštaju koji mi je privukao pažnju se odnosi na diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti i nažalost su povećane pritužbe po tom osnovu. Problemi sa kojima se oni susreću su neadekvatni uslovi za život, obrazovanje, zapošljavanje i država radi na tome da se ti uslovi poboljšaju i da njihovo učešće u svakodnevnom životu bude što vidljivije i što veće, ali moram kao roditelj da kažem da sam razočarana saznanjem da se u nekim školama osnovnog obrazovanja, koje je po zakonu obavezno za svu decu Srbije, bez obzira koje je nacionalnosti ili verske pripadnosti, dešavalo da roditelji žele da ispišu svoju decu samo zato što tu školu pohađaju deca romske nacionalne manjine i umesto da kao roditelji, da kao savesni građani ohrabrimo tu decu da se školuju i da postanu svoji ljudi, pojedini roditelji šalju ovako ovako nehumanu i pre svega neljudsku poruku.Bez obzira koliko je projekat rađen i radi se na tome da deca romske nacionalnosti redovno pohađaju školu bitno je da ih i samo društvo prihvati i da im pošalje jasnu poruku da su ravnopravni u svemu, a pogotovo kada govorimo o deci.Želim deci.Želim i da pohvalim uvođenje pojma – segregacija, a odnosi se na zabranu razdvajanja ljudi na osnovu rasne, verske i nacionalne pripadnosti. Nadam se da će zakon uticati na ono što nije mogao zdrav razum.Jedan razum.Jedan od možda glavnih problema koji se odnosi na ostvarivanje ravnopravnosti pojedinih društvenih grupa, tu mislim na osobe sa invaliditetom i osobe koje se otežano kreću je njihova neravnopravnost koja se ogleda u nepristupačnosti javnim objektima i u vašem izveštaju, gospođo Janković, ste ukazali na ovaj vid neravnopravnosti, a ja moram da kao neko ko dolazi iz sporta i koji je ceo svoj život proveo u sportu da kažem i ukažem na tu diskriminaciju. Mislim da je ona možda tu čak i najviše izražena. Znamo koliko sport utiče ne samo na fizičku snagu, nego i na psihičku i koliko znači samo bavljenje sportom.Uvek sa oduševljenjem pratim učešće naših sportista na paraolimpijskim igrama jer znamo koliko je truda i rada potrebno da bi se učestvovalo ne samo na samom takmičenju i zbog toga su upravo njihovi rezultati još vredniji i značajniji i Ministarstvo za sport radi na ravnopravnosti svih sportista i isto se nagrađuju medalje sportista koje su osvojene na olimpijskim igrama kao i na i jako mi se svideo promo posen na kojem je naša proslavljena stonoteniserka, paraolimpijka Borislava Pekić promoviše ravnopravnost, jer kao što sam rekla, sport je možda oblast u kojoj je možda i najviše vidljiva upravo ta neravnopravnost.Treba raditi i na ravnopravnosti kada se radi o školsko sportu, omogućiti, odnosno raditi na tome da sport bude ravnopravno dostupan od prvih školskih dana svoj deci bez obzira u kojoj sredini žive, da li je to gradska ili seoska. Misli da to utiče i na izgradnju njihove ličnosti i da pomaže da se sutra kroz život i sve ono što život nosi bore lakše, jer imaju izgrađen zdrav takmičarski duh.Kao društvo moramo da radimo na tome da se osobe sa invaliditetom osećaju kao ravnopravni i jednaki članovi zajednice i smatram da smo dovoljno sazreli, ali kada pročitam izveštaj imam bojazan da još puno moramo da radimo na osvešćivanju stanovništva i poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom.Njihova volja da budu ravnopravni članovi zajednice treba da nam bude podstrek da radimo na društvu koje će biti sa jednakim šansama za sve.Nadam se da će vaš sledeći izveštaj, a gledajući koliko Srbija radi na poboljšanju položaja i smanjenju diskriminacije, taj izveštaj biti mnogo sadržajniji, što se tiče napretka u ravnopravnosti i pre svega vladavine prava. Srbija teži ka tome. Jedinstvena Srbija kao politička stranka uvek podržava svaki napor da se naši građani osećaju ravnopravni i da su im zagarantovana sva prava.Što se tiče izveštaja Zaštitnika građana, vaš izveštaj je obeležila pandemija koja je nažalost izmenila život svih nas, ali podatak da se čak 67% građana više obratilo vašoj kancelariji od 2019. godine govori da su građani postali svesni svojih prava i da u slučajevima kada su im ta prava povređena mogu da se obrate i Zaštitniku građana.Pohvalila bih i to što je Kancelarija Zaštitnika građana pojačala svoj nadzor na terenu, pogotovo se akcenat stavio na kontrolu posebno osetljivih grupa dece, osoba sa invaliditetom, Roma i migranata.Nastavili ste saradnju sa kolegama iz regiona i Evrope i za vas imam jedan primer koji dolazi iz grada Kraljeva. Vi ste se 2020. godine jednom obratili gradu Kraljevu postupajući po pritužbi korisnika Programa SIRP tj. Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji, jer korisnicima ovog programa nije omogućeno da trajno reše svoje stambeno pitanje time što programom nije predviđena opcija otkupa stanova. Ovakvim postupcima izbeglice iz Programa SIRP su dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na druge izbeglice kojima je programima za zbrinjavanje omogućen otkup stanova ili kupovima seoskih domaćinstava i grad je formirao Radnu grupu i iskazao spremnost da primeni neka nova kvalitetna rešenja i da trajno reši pitanje korisnika ovog programa i to je za svaku pohvalu i reagovanje vas kao Zaštitnika građana, a i naravno lokalne samouprave koja je odmah po uloženoj preporuci formirala Radnu grupu i radi na rešavanju tog programa. Inače, taj program je još u sedam gradova Srbije i bio je program koji je pod pokroviteljstvom Italijanske ambasade.Iskoristila bih i prisustvo, mada to nisam planirala, direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Na jednoj od nekih prethodnih sednica sa ministarskom pravde govorila na temu, ne možete vi ništa mnogo tu da uradite, ali prosto je dobra tema za razmišljanje, da Zakonom o sportu je zabranjeno da javni funkcioneri budu u savezima, odnosno u odnosno u upravnim odborima saveza, klubova itd. i slažem se sa tim, ali mislim da možda negde treba da se napravi izuzetak, pošto nažalost svi sportovi nisu ni ravnopravno tretirani ne samo u Srbiji, nego prosto neki sportovi su planetarno popularni i tu ima mnogo novca, a neki sportovi su možda negde sa strane potisnuti, pa sam htela da vam kažem da u sportovima gde nema nikakve finansijske nadoknade, gde se isključivo iz dobre volje bivših sportista, a sada je nekih uspešnih ljudi koji se bave javnim funkcijama im je zabranjeno da učestvuju u radu takvih saveza zato što su javni funkcioneri, bez obzira što dinara ne dobijaju nadoknade za to i bez obzira što ti sportovi nemaju novca, nego iz čiste ljubavi, i dobre poruke drugim sportistima da se bave sportom i dobre poruke deci i omladini da se bave sportom oni su onemogućeni da daju svoj doprinos.Svakako to ne može da spreči to ne učestvovanje u radu saveza nikog od nas da pošaljemo mi poruku da deca treba da se bave sportom i da sport jeste sastavni deo života, ali možda, da se nađe neka formula i ministarka pravde se složila sa tim da to jeste dobra tema i da treba da se napravi izuzetak za sportove gde se radi bez ikakve nadoknade, bez ikakve finansijske nadoknade, nego iz čiste dobre volje i želje da se promoviše sport. sport. Ukratko sam samo htela da iskoristim vaše prisustvo i da vam to kažem.Tokom prethodnog perioda, za JS je jako bitno što se bez obzira na nastalu situaciju radilo na ostvarivanju prava dece. U izveštaju gospodina Pašalića se vidi da je broj razmatranih predmeta dvostruko veći nego u 2019. godini, godini, dok je broj upućenih preporuka u oblasti prava deteta uvećan za 50% u odnosu na 2019. godinu i ja sam u svojim govorima, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gospodine Pašaliću, ukazivala na to da u našim ustanovama socijalne zaštite nedostaju radnici, to ste i vi primetili i po vašoj preporuci, naravno da naravno da je i Ministarstvo prepoznalo tu potrebu, zaposlen je veći broj radnika u sistemu socijalne zaštite.Sva tri izveštaja su sadržajna i imaju za cilj da nas informišu i da zajedno i zajedničkim radom doprinesemo da Srbija bude zemlja ravnopravnih šansi za sve. Jedinstvena Srbija pozdravlja donošenje redovnih izveštaja i Zaštitnika građana i Poverenice za ravnopravnost i Poverenika za informacije od javnog značaja, kao i Agencije za sprečavanje borbe protiv korupcije, jer kroz diskusiju i otvoren razgovor možemo otkloniti ili smanjiti sve nepravilnosti.Iz mog govora ste mogli zaključiti da će poslanička grupa JS, u danu za glasanje, podržati izveštaje svih tela koja koja su na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem.